на директор на Националното радио. Изказването ми е насочено преди всичко към господин Лозанов, когото наистина много ценя като човек, който винаги е имал един независим поглед към медиите, който направи много хубаво проследяване на това, че медиите се превръщат във властови борси. Има много хубави съждения върху това как плурализмът не трябва да бъде плурализъм само на тези, които говорят, но и плурализъм на тези, които слушат и които гледат. Това е плурализмът, за което аз го приветствам. Като председател на СЕМ той наистина трябва да се нагърби с тази голяма отговорност - да се разровят радиото и телевизията, защото в тези структури наистина 20 години почти нищо не се случва.

и Националното радио, и Националната телевизия по рейтинг не са съизмерими с частните радио и телевизия. Тоест в една пазарна конкуренция те не биха издържали. Именно затова е моят призив – трябва да се направи така, че те от една страна да защитават обществените ценности, да защитават онова, което е необходимо на обществото, но същевременно да бъдат атрактивни, да бъдат гледани, да бъдат слушани, да бъдат все повече и повече харесвани от българските слушатели и българските българските зрители. Това е голяма отговорност на СЕМ! А мониторингите и всичките останали наблюдения – това е ежедневната част, която трябва да се свърши. Всъщност голямото предизвикателство е работата на Националното радио и Националната телевизия. Това е! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики към господин Михайлов? Няма. Желания за изказвания? Няма.

ще прочета решение по отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г.: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Приема за сведение отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г.” Моля народните представители да гласуват.

внесен от Ваня Донева, Лили Боянова и Светлана Ангелова на 1 април 2010 г. На две свои заседания, проведени на 15 и 22 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите, внесен от народните представители Ваня Донева, Лили Боянова и Светлана Ангелова. Законопроектът беше представен от народния представител Ваня Донева, която посочи следните мотиви за внасянето му: осигуряване на повече гаранции за избягване на едностранчивост и некоректност при издаването на задължителните указания на Националната агенция за приходите относно единното прилагане на данъчното и осигурителното законодателство. Приемането на такъв текст ще доведе до кардиналното решение на въпроса за недопускане на тълкуване, изместване или промяна на духа на закона с подзаконови нормативни актове. С предложеното изменение се регламентира задължение за съгласуване на тези указания с министъра на финансите, а също и с управителя на НОИ и директора на Националната здравноосигурителна въпроси, свързани със задължителните осигурителни вноски. Това задължение ще намали възможностите за грешки при прилагане на законодателството. В хода на дебатите беше изтъкнато, че в основните функции на Министерството на финансите и по-точно на дирекция „ Данъчна политика” е да извършва анализ и оценка на българското данъчно законодателство и унифицирано прилагане и предотвратяване на некоректни практики в областта на прилагането и контрола, във връзка с което беше предложено указанията да се издават от изпълнителния директор на НАП, след получаване на становище от министъра на финансите по въпроси на данъчното законодателство, а по въпроси на осигурителното законодателство – от министъра на труда и социалната политика или министъра на здравеопазването. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: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

На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите, от народните представители Ваня Донева Георгиева, Лили Иванова и Светлана Найденова на 01.04.2010 г. Законопроектът бе представен от вносителя – госпожа Ваня Донева. Поводът за създаването на законопроекта е издаването на указанията, издадени от изпълнителния директор на НАП от 23 февруари 2010 г. С него се цели осигуряване на повече гаранции за избягване на едностранчивост и некоректност при издаването на задължителните указания на националната агенция относно единното прилагане на данъчното и осигурителното законодателство. Предлага се регламентиране на задължение за съгласуване на тези указания с министъра на финансите, а също и с управителя на НОИ и директора на Националната здравноосигурителна каса по въпроси, свързани със задължителните осигурителни вноски. Контролът от страна на министъра на финансите и възможността управителят на НОИ и директорът на НЗОК да участват в процеса на издаване на задължителни указания по унифициране прилагането на данъчното и осигурителното законодателство осигуряват в по голяма степен възможност за недопускане на грешни преценки и несправедливи практики. Предложеното изменение на закона е във връзка с функциите на министъра на финансите съгласно устройствения правилник на Министерството на финансите, в обхвата на който влиза провеждане на данъчната политика и осъществяване стратегията за усъвършенстване на данъчната система, осигуряваща повишаване събираемостта на данъците. В постъпилото становище от Министерството на финансите се изразява подкрепа на законопроекта, предвиждащ въвеждането на задължително изискване за съгласуване на указанията, издавани от органа по приходите, с министъра на финансите, ще подобри единното прилагане на данъчното законодателство от страна на НАП, а също и от страна на данъкоплатците. По този начин се създават коректни условия на прозрачност и предвидимост при осъществяване на последващия контрол от страна на органа по приходите по прилагането на данъчното законодателство. Госпожа Христина Митрева – управител на НОИ също изказа становище в подкрепа на законопроекта. С предложението за съгласувателна процедура, относно осигурителното законодателство ще се подобри работата, ще се унифицира прилагането на закона и няма да се допуска издаването на такива указания, водещи до напрежение. В дискусията взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Мая Манолова, Димитър Лазаров, Михаил Миков, Юлиана Колева, Искра Фидосова, Четин Казак, Даниела Миткова и Христо Бисеров. Изказаха се становища, че указанията не са нормативен акт, а се издават за уеднаквяване на практиката и единното прилагане на закона. Трябва да се стимулира издаването им, така както указанията по тълкуването на административния орган са в духа и буквата на закона. С предложената съгласувателна процедура се нарушава принципа на обвързана компетентност и отговорността, а също така такава процедура предхожда издаването на нормативен акт. Необходимо е да се направи проверка, съществува ли в българското законодателство съгласувателна процедура за издаването на указания по прилагането на закона. Препоръча се да се търси друг вариант за осигуряване гаранции за унифициране на данъчното и осигурителното законодателство. Може би ще е удачно изискването на становища от различните структури на държавната администрация. Изказаха се и становища в подкрепа на законопроекта, че предложението за съгласуване в държавната администрация ще доведе до по-малко допускане на грешки. Такава практика има във Франция. А също така се изрази и идеята да се предвиди промяна в АПК или по-подробно разписване правомощията на изпълнителния директор на

Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите, № 054-01-31, внесен от народните представители Ваня Донева,

Благодаря. Има ли желания за изказвания от страна на вносителите. Заповядайте.

Благодаря, господин председател. Колеги, поводът за внасяне на този законопроект е прословутото указание на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите от м. февруари т.г. за за така нареченото двойно осигуряване на съдружниците в търговските дружества. Указанието е издадено във връзка с приетите от нас промени през м. декември м.г. на чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, с които промени ние всъщност въведохме дължимост на осигурителни вноски за неначислени възнаграждения. Указанието беше публикувано на следващия ден – 26 февруари и създаде напрежение в бизнес средите, започнаха масови протести в страната, започна брожение сред бизнеса против против това указание. Ние, вносителите на този законопроект, считаме, че проблемът, който се оформи, не е в резултат на промените, приети с Кодекса за социално осигуряване, а проблемът всъщност е в интерпретацията на изпълнителния директор на Защо считаме така? Ще ви припомня, че на първо четене промените в КСО бяха приети на 18 ноември м.г., а на второ четене на 3 декември От приемането до излизането на указанията през м. февруари нямаше никаква реакция от бизнеса, което е нормално, защото всички знаем, че бизнесът следи изкъсо и е страшно заинтересован от това да следи данъчното и осигурителното законодателство. Не реагираха, защото за всеки един счетоводител е ясно какво означава неначислени възнаграждения. Неначислени в никакъв случай не означава недължими. Неначислени са дължимите възнаграждения, които не са намерили своя счетоводен израз в регистрите на предприятията.

България.) Продължете. ВАНЯ ДОНЕВА: Благодаря. Повтарям, считайки, че проблемът не е в текста на Кодекса за социално осигуряване, а в позволяващия си изпълнителен директор да тълкува Данъчния закон, закон. Затова нашето предложение е за създаване на нова ал. 5 в чл. 10 на Закона за Националната агенция за приходите, като нашата цел е създаване на контролен механизъм за проверка по законосъобразност на издаването на указанията на изпълнителния Тоест ние гледаме на тази съгласувателна процедура не като процедура, която е част от някакъв разрешителен режим, а по-скоро като вид административна процедура за осъществяване на контрол по законосъобразност, тоест указанията да не съдържат в себе си тълкувания на законите. По време на дебатите в двете комисии – Комисията се изказаха мнения, че не може да бъде упражнявана такава процедура, с което ние вносителите се съгласяваме. За нас е без значение дали ще бъде съгласуване или становище, защото целта е да се упражнява този контрол върху издаването на тези указания. указания. Правейки уговорка, че между първо и второ четене ние, като вносители, ще предложим промени в редакцията на тази ал. 5, която предлагаме да бъде създадена, като думата „съгласуване” се промени със „становище” от министъра на финансите по въпросите за данъчното законодателство, тъй като министърът на финансите има компетентност да провежда данъчната политика на страната по отношение на осигурителното законодателство становището да е от министъра на труда и социалната политика или съответно министъра на здравеопазването, тъй като в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравето е регламентирано, че тези двама министри осъществяват държавната политика на страната по отношение на осигурителното и здравното осигуряване. Колеги, апелирам към Вас, с тази уговорка за редакционни промени между първо и второ четене, да подкрепите законопроекта. Благодаря. Благодаря. Уважаеми народни представители, откривам дискусията. Имате думата за мнения и становища. Има ли желания за изказвания? Заповядайте.

агенция за приходите бяха продиктувани от едно чиновническо отношение по тълкуванието на Кодекса за социално осигуряване. И това тълкувание щеше да доведе до реализиране на двойно осигурително облагане на бизнесмените – веднъж като самоосигуряващи се лица, и втори път – като договор за управление и контрол. Не стига, че бизнесът към настоящия момент е изключително притиснат до стената, но и такива тълкувания го довеждат до истерия, и то в период, в който те трябваше да приключват и предават годишните си финансови отчети. Може би методолозите в НОИ и НАП, притиснати от обстоятелството, че трябва да събират повече средства в бюджета, доведоха до тези тълкувания, които бяха тиражирани в общественото пространство. И дори ние тук, народните представители, коментираме това, дали може да се стигне до тази мярка след като не е разписана изрично в закона. Затова ние от Партия „Ред, законност и справедливост” считаме, че законопроектите трябва да бъдат разписвани и приемани така, че да не позволяват волни тълкувания. коментарите и дискусиите в Комисията по бюджет и финанси се чуха някои гласове по отношение на това, че се вменяват задължения на министри считам, че настоящият законопроект трябва да се гледа през призмата на съгласувателния режим, както споменаха досега преждеговорившите – с министъра на финансите, с министъра на труда и социалната политика, и с министъра на здравеопазването, защото именно те носят отговорност за финансовата, социалната и здравната политика на страната и не трябва да се гледа на това като вменяване на задължение към тях. Благодаря. Реплики към народния представител Дарин Матов. Няма. Други желания за изказване? Заповядайте, госпожа Манолова.

Добре е, като обсъждаме този законопроект, да не забравяме повода, по който същият беше написан: а той е едно превратно тълкуване на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, с което въведе задължение за двойно социално осигуряване на самоосигуряващите се лица тогава, когато те извършват дейност в рамките на собствено дружество, на което са управители. Под натиска на общественото мнение, под заплахата от протести, в които можеха да се включат около 350 хил. засегнати лица, шефът на Националната агенция по приходите отмени това свое указание, това свое задължително тълкуване на текста на Кодекса за социално осигуряване на 180 градуса, с което отмени задължението на самоосигуряващите се лица да се осигуряват два пъти. Припомням само, че това двойно осигуряване в номинален размер означаваше четири пъти по-високи осигурителни вноски, тоест изключително сериозно за дребния и средния бизнес в условията на криза, което породи и необходимостта от внасяне на три законопроекта, които са следваща точка от дневния ред. Верни на своя стил управляващите внесоха законопроект, който да урежда същата материя. Защото, както Ви е известно, от началото на работата на този парламент няма случай, в който мнозинството на ГЕРБ да е подкрепило законопроект или предложение, направено от опозицията независимо, дали то е разумно, независимо дали решава конкретни проблеми на хората. Само припомням, че имаше случаи, в които едни и същи законопроекти, внесени от опозицията и от управляващите, тези от опозицията – се отхвърляха, а тези на управляващите – се приемаха. Тук е подобен случаят, в който само и само да не се приеме това, което се предлага от опозицията, управляващите съчиниха цял законопроект. По качеството на този законопроект. Това, че същият е абсурден е видно и от решението на Правната комисия. Мисля, че това е първият случай, в който Правната комисия отхвърля предложение на мнозинството. Защото, забележете, става дума за една съгласувателна процедура, в която да се включат представители на изпълнителната власт и която съгласувателна процедура се провежда по прилагането на закона. Вижте, след толкова дебати в Правната и в Бюджетната комисия, аз, уважаеми колеги вносители и уважаеми колеги от ГЕРБ, не мога да си обясня защо не искате да разберете нещо изключително просто и ясно, а именно, че законът е един и той се прилага по начина, по който е вложен от тези, които го създават – народните представители. Колко души ще участват в неговото тълкуване – дали висши чиновници, дали министри, дали шефове на други институции? От това, че в тълкуването ще се включи самият министър на финансите, не прави тълкуването по-законно или по-малко законно. Как не го разбирате? Законът е един. Може да го напише парламентът, може да го тълкува парламентът, ако искате изредете всичките министерства. Това не променя по никакъв начин ангажимента на тези, които прилагат закона, да го прилагат точно. И тук искам да ви кажа също нещо много просто, което всеки юрист го знае – не знам в момента къде блуждаят юристите от ГЕРБ а именно, че отговор на въпроса, дали един закон се прилага точно, може да даде единствено и само съдът, който съблюдава за законосъобразност, включително на действията на администрацията. Какви са тези глупости, които предлагате и настоявате да приемате? Аз просто не разбирам защо упорствате! Ако искате, включете десет души в тази процедура, ако искате, включете премиера, вицепремиера, МВР, ДАНС, или всички органи, които считате за авторитетни – от това едно действие не става по-законно или по-малко законно. Просто, трябва да се прилага законът. Още повече, да Ви кажа честно, аз не съм оптимист, че ако тук се включи финансовият министър, например когато става дума за действия на шефа на НАП, действията ще станат по-законни. И въобще не мисля, че шефът на НАП си действа самосиндикално. Забележете какъв е смисълът на всички негови тълкувания на закона! Ами те са в ущърб на гражданите, разширяват разбирането на закона тогава, когато става дума за здравноосигурителни и социални задължения, а когато става дума за права – същото се тълкува ограничително, в контекста на цялостната политика на държавата, да прехвърля тежестите на кризата на хората. Примерът е с въвеждането на двойното социално осигуряване, примерът е с ограничаването на правата на младите семейства да ползват ипотечни кредити с облекчения. Нещо, което прие парламентът, шефът на НАП, подкрепен от финансовия министър, си го изопачи и в момента половината от младите семейства не могат да използват данъчните облекчения, поради превратно тълкуване на закона. И, забележете, кой ще бъде арбитърът на този спор? Ами, арбитърът ще бъде българският съд. Защото в случаите, в които отказаха на младите семейства да ползват това облекчение, там, където данъчните не ги изнудиха да си оттеглят исканията, те ще отнесат въпроса в съда и ще се произнесе съдът. Или трябва да правим поправка на закона, в която да напишем ясно: „Уважаеми господин шеф на НАП и финансов министър, искаме всички млади семейства, когато са купили единствено жилище, да могат да ползват данъчни преференции, за да прилагат закона”. Или указанието на шефката на Касата? То, между другото, беше отменено от административните съдилища. Какво като господин Нанев каза, че указанието на шефа на Националната здравноосигурителна каса за изискването на двама лекари, за да се осигури 24 часов прием, е законно? Какво като го казва здравният министър? Съдът каза, че е незаконно, и това беше ясно за всеки юрист. Така че това, което в момента пишете, е абсолютно лишено от правен смисъл. То отново обезценява, обезсмисля и прави смешен българския парламент. Защото законите се приемат от парламента и могат да се тълкуват единствено и само от българския парламент. Дали ще включим в тяхното тълкуване премиера, вицепремиера или арменския поп, от това тълкуването не става повече законно. Много моля присъстващите юристи, които не са прочели този законопроект, той е изключително кратичък, да го прочетат и да посъветват своите колеги от мнозинството да не подкрепят тази глупост.

Госпожо Манолова, въобще не става дума за някакво упорство от наша страна. Това е предложение за радикално решение на проблема, който и Вие самата така противоречиво в изказването си засегнахте, че изпълнителният директор на НАП си позволява да тълкува – в едни случаи разширително, в други случаи ограничително. Точно, за да се избегне ходенето след всяко указание на изпълнителния директор на НАП и променяне на законите, за да обясняваме и ние на чиновниците от НАП какво сме имали предвид, приемайки закона. Точно с тази цел решаваме кардинално въпроса, като създаваме такава съгласувателна процедура дотолкова, доколкото не министърът да тълкува закона – за всеки е ясно кой тълкува законите в България. Не си мислете, че ние не знаем кой ги тълкува. Става въпрос, че министърът, съответно на финансите, на труда и социалната политика, на здравеопазването – те провеждат политиките на държавата. Контролът е дотолкова, доколкото да не се допуска с указание за унифициране на действията на органите по приходите да се променя данъчна политика. Ние говорим едно и също. Съгласна съм с Вас, че се е подходило разширително, съгласна съм, че в други случаи се подхожда ограничително именно, за да се намали рискът. Гаранции, разбира се, на 100% няма, но по този начин естествено, когато е минало през становище от съответния министър, полагайки подписа си, давайки становището си, той казва: „Да, това съответства на политиката, която аз като министър трябва да провеждам”. Идеята е само тази. Моля ви, не ни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

Там е казано, както Вие се изразихте, кой тълкува законите и нормативните актове, този, който ги приема. Искам да обърна вашето внимание и на нещо друго. Стана практика изпълнителната власт в лицето на отделните министерства и ведомства да си позволява да дописва законите чрез такива актове, които впрочем, не са и нормативни актове. Какво е указанието? Никъде в Закона за нормативните актове не е казано, че указанието е нормативен акт. То не се публикува нито в „ Държавен вестник ”, нито където и да било, не може и да се обжалва по тази логика. Затова моята молба е, да престанем с такива указания да дописваме законите, защото философията на законите е философия на вносителя. Волята на Народното събрание и волята на вносителите е тази, която намира място в конкретният законодателен текст. Така че, според мен, нашата воля като народни представители е оттук нататък да направим всичко възможно законите да не се дописват с такива указания или някакви други актове, с които под формата на идея, да се подпомогне органът по изпълнението на нормативните актове, да дописваме едва ли не законите, какъвто е случаят с разширителното тълкуване на един от директорите на Националната агенция за приходите.

Много добре Ви е ясно за какво става въпрос там и тълкуването на данъчната администрация е съвсем правилно. В закона съвсем точно сме записали, че има преференция за младо семейство. Вашата хипотеза е, когато имотът е закупен преди двамата да станат семейство. Първо, поради тази причина не може да се ползва тази преференция. Второ, случаите съвсем не са, както казахте Вие, половината, а са единици, и трето, наистина и в съда да отиде, мисля, че решението ще бъде същото.

Право на дуплика – народният представител госпожа Манолова. Уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие продължавате да не разбирате законодателния процес и процеса на привеждане в действие и изпълнение на законите от изпълнителната власт, включително и от различните администрации. Вярно е, че правителството провежда определена политика, но тази политика във вид на проекти за законопроекти влиза в Народното събрание и оттук излизат закони. След като законът веднъж е гласуван от Народното събрание той може да се прилага по един-единствен начин. Няма никакво значение как разбира собствената си политика съответният министър. Една политика на един министър не може да бъде незаконна. Тя трябва да се прилага в рамките на закона, който е приет от този парламент и от това мнозинство. В крайна сметка какво значение има кой ще тълкува закона – дали шефът на НАП, дали финансовият министър, дали вицепремиерът Дянков, дали самият премиер Бойко Борисов. Законът има един ясен и точен смисъл и всички тези лица са длъжни да го прилагат точно и ясно така, както е приет от българския парламент. Съгласувателните процедури, разберете, имат смисъл на фазата на законодателния процес. Когато различните министри казват какво би било влиянието на един законопроект върху съответните обществени отношения, в сферата на която те са министри. След като е приет вече законопроектът, да казва финансовият министър какво е неговото разбиране, това е абсурдно. Той е длъжен да прилага закона такъв, какъвто го е гласувал българският парламент. Вярно е, че практиката с издаване на указания, които са в помощ на администрацията, съществува и от предишни мнозинства, парламенти и правителства. Вярно е, че тя не е най-добрата, но за първи път политика на изпълнителната власт, на правителството и на мнозинството е тези указания да се прилагат в ущърб на хората. С всяко едно такова указание, забележете, се режат права и се разширяват задължения, с цел да се напълни хазната. Няма лошо, това е идеята на финансовия министър, но законите се приемат, за да се прилагат точно така, както са разписани, а не както както устройва шефа на НАП, шефа на НЗОК или финансовия министър. Аз на Ваше място бих се притеснявала, че става практика издаването на превратни указания, които са в ущърб на хората и че съдът започва да ги отменя. Защото това говори лошо за управляващото мнозинство. Това означава, че вие използвате държавната машина в ущърб на хората, които са ви гласували доверие да ги управлявате.

желание за изказвания? Няма. Закривам дебата. Уважаеми народни представители, ще поставя на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите, с вносители: Ваня Донева, Лили Боянова и Светлана Найденова. Гласували 91 народни представители: за

господин председател, уважаеми колеги! Първо, правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-16, внесен от Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов на 10 март 2010 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 24 март 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-16, внесен от Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов на 10 март

госпожа Катя Кашъмова и господин Димитър Бойчев от Националната агенция за приходите и представители на национално представителните организации на работниците и служителите. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Цветан Костов, който е един от вносителите. Основните цели на законопроекта са улесняване прилагането на осигурителното законодателство и спазване на принципа – осигуровки за положен труд и за предвидено възнаграждение. Законопроектът предвижда създаването на нова разпоредба, която изрично да уреди внасянето на осигурителни вноски за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите и за лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и членове на дружества, само в случаите когато е уговорено възнаграждение за положения от тях труд. Вносителят подчерта, че реализирането на предложението ще има превантивен характер и ще предотврати възможностите за тълкуване на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. На основание чл. 69, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е предоставен за становище от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националния съвет за тристранно сътрудничество и социалните партньори. Получени са становища от тези институции, както и от Конфедерацията на независимите синдикати в България. Всички те не подкрепят законопроекта и считат, че с приемането му ще се създадат предпоставки за изключването на голям кръг лица от осигуряване. В този смисъл е и единодушно приетото становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В хода на дискусията по законопроекта сериозен акцент бе поставен върху доходите на различните категории Изказани бяха опасения за прилагане на предлаганите разпоредби по отношение на доходите на някои категории лица и по-специално по отношение доходите на самоосигуряващите се лица. Народните представители отчетоха и необходимостта от подобряване на сътрудничеството между Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите при изготвянето и издаването на актове по прилагането на Кодекса за социално осигуряване. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 5 гласа, „против” – няма, и „въздържали се” – 14 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-16, внесен от Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов на 10 март 2010 г.” ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-17, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 10 март 2010 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 24 март 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-17, внесен от Мая Манолова и група народни представители. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Мая Манолова. Със законопроекта се цели премахване на задължението за осигуряване на лицата на повече от едно основание, като управители и съдружници в дружеството и като полагащи труд в него, с което, според вносителите, ще се решат проблемите на около 350 000 души. Предлага се усъвършенстване на действащите разпоредби, като се предвижда лицето да се осигурява като управител само когато дружеството му дължи възнаграждение за управленските му функции. На основание чл. 69, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са получени становища от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националния съвет за тристранно сътрудничество и Конфедерацията на независимите

които недвусмислено разграничават осигуряването на наети лица по различни правоотношения, на самоосигуряващите се лица и на собствениците на търговски дружества, съдружниците в търговски дружества и едноличните търговци. Изрично се посочва, че ако възнагражденията не са уговорени или определени по съответния ред не се прилагат разпоредбите за дължимост на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения. Във връзка с това са изказани и становища, които не подкрепят законопроекта, поради липсата на необходимост от изменения и допълнения на тези регламенти. Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепя предложения законопроект. При обсъждането на законопроекта народните представители се обединиха около становището, че с оглед правилното и единно прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, е целесъобразно да се дефинира понятието „трудова дейност” по смисъла на Кодекса. След гласуване с резултати: „за” – 5 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 14 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, 054-01-17, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 10 март 2010 г.” ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-19, внесен от Яне Янев и група народни представители на 17 март 2010 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 24 март 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-19, внесен от Яне Янев и група народни представители на 17 март 2010 г. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Тодор Великов, който е един от вносителите. Със законопроекта се предлага да отпадне въведеното в края на миналата година задължение за внасяне на осигурителни вноски и върху неначислени възнаграждения. Предвидени са и допълнения по отношение реда за осигуряването на държавните служители, на магистратите и на някои категории работещи в системата на съдебната власт, въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи, мотивите на вносителите се посочва, че предложените разпоредби ще допринесат за утвърждаване на справедливостта в осигуряването, ще се намали осигурителната тежест за някои категории осигурени лица, законово ще се гарантира статутът на различни категории лица, осигурявани за сметка на държавния бюджет. На основание чл. 69, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са получени становища от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и Конфедерацията на независимите синдикати в България, които не подкрепят законопроекта. В хода на дискусията бе подчертано, че с въвеждането на задължение за внасяне на осигурителни вноски се осигури ритмичност на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване, създадоха се предпоставки за ограничаване на сивата икономика и гарантиране социалните права на осигурените лица. Същевременно допринесе и за своевременно получаване на предвидените в Кодекса за социално осигуряване обезщетения и зачитане на осигурителен стаж за пенсиониране на периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Обърна се специално внимание на обстоятелството, че Кодексът за социално осигуряване не създава предпоставки за смесване на категориите осигурени лица и в този смисъл, когато не са уговорени или определени възнаграждения, не се дължат вноски върху неначислени възнаграждения. Обсъдена бе и необходимостта за определяне съдържанието на понятието „неначислени възнаграждения”, което ще допринесе за правилно прилагане на осигурителното законодателство.

е изчерпателно уреден в Кодекса за социално осигуряване и допълнително развитие на тези разпоредби не се налага. След гласуване с резултати: „за” – 5 гласа, „против” – няма и „въздържали се” – 14 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-19, внесен от Яне Янев и група народни представители на 17 март 2010 г.” „ ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-39, внесен от Министерския съвет на 14 март 2010 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 20 май 2010 г.,

На заседанието присъстваха господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, госпожа Христина Митрева – управител на Националния осигурителен институт, господин Емил Мирославов – директорна Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. От социалните партньори присъстваха господин Димитър Манолов, вицепрезидент на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, господин Иван Раднев от Конфедерацията на независимите синдикати в България, госпожа Румяна Георгиева от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и други. Законопроектът бе представен от госпожа Христина Митрева - управител на Националния осигурителен институт, която подчерта, че с него осигурителното законодателство се привежда в съответствие с договорените със социалните партньори и приети от Министерския съвет антикризисни мерки. По своята същност предложенията целят, от една страна, положително въздействие върху бюджета на държавното обществено осигуряване за намаление на разходите, и от друга повишаване степента на социална защита на българските граждани. Беше изяснено, че предлаганите мерки за намаляване на разходите включват, както следва: - отлагане получаването на увеличението на добавката от пенсията на починалия съпруг, както и на добавки към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст; - до 31 декември 2010 г. се въвежда нов начин за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност, като за първите три дни осигуреното лице ще получава възнаграждение в размер на 70% от брутното трудово възнаграждение. След този срок се предлага обезщетението за временна неработоспособност да бъде в размер на 80% от среднодневното брутно възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, което ще се изплаща от фонд „Общо заболяване и майчинство”; до 31 декември 2010 г. се намалява референтният период и срокът за изплащане на други парични обезщетения за временна неработоспособност, настъпили след прекратяване на осигуряването и при прекратяване на срочни трудови или служебни правоотношения от 75 дни на 30 дни. Същевременно беше подчертана важността на законопроекта за повишаване степента на социална защита на българските граждани в периода на икономическа криза чрез предлаганите мерки, които включват: от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2010 г. отмяна на ограничавания досега дневен максимален размер на обезщетението при безработица от 12 лв. за работен ден. По този начин обезщетението при безработица ще се определя, както досега, в размер на 60% от осигурителния доход на лицето. Максималният размер на това обезщетение ще бъде 1200 лв., което представлява 60% от максималния осигурителен доход за страната; повишава се размерът на гарантираните вземания на работниците и служителите за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв. Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се урежда редът за внасяне на здравноосигурителните вноски, а за адекватна социална сигурност се предвиждат разпоредби за изключване облагането с данък на възнагражденията, изплащани от осигурителите през периодите на временна неработоспособност. След проведено гласуване с резултати „за” – 9 гласа, против” – 4 гласа, „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-39, внесен от Министерския съвет на 14 май 2010 г.” Благодаря на народния представител Станка Шайлекова. Сега следва доклад на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте

по законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване: № 054-01-16, внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 10 март 2010 г.; г.; № 054-01-17, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 10 март 2010 г., и № 054-01-19, внесен от Яне Янев и група народни представители на 17 март 2010 г. заседание, проведено на 15 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване: № 054-01-16, внесен на 10 март 2010 г. от Мартин Димитров и група народни представители, № 054-01-17, внесен на 10 март 2010 г. от Мая Манолова и група група народни представители, и № 054-01-19, внесен на 17 март 2010 г. от Яне Янев и група народни представители. На заседанието присъстваха Христина Митрева – управител на Националния осигурителен институт, и Емил Мирославов – директор от Министерството на труда и социалната политика. От името на вносителите Законопроект № 054-01-16 от 10 март 2010 г. на Мартин Димитров и група народни представители беше представен от народния представител Кирчо Димитров, който изтъкна, че режимът на осигуряване в Кодекса за социално осигуряване е изключително сложен и непонятен за лицата, които го прилагат. Точно поради това става възможно Националната агенция по приходите да тълкува текста във всякакви възможни посоки. Тълкуването на текстовете за огромен брой лица е недопустимо – текстовете на закона трябва да бъдат конкретни и ясни. Принципът трябва да е: да има положен труд и да има предвидено задължение, за да има дължими осигуровки. Ако едно от тези условия не е налице, не би трябвало да има дължими осигуровки. От името на вносителите Законопроект № 054-01-17 от 10 март 2010 г. 10 март 2010 г. на Мая Манолова и група народни представители беше представен от народния представител Мая Манолова, която изтъкна, че с последните промени на Кодекса за социално осигуряване според задължителното Указание на изпълнителния директор на НАП от 25 февруари 2010 г. самоосигуряващите се лица в търговски дружества ще трябва да се осигуряват на две основания – като управители на дружеството и като съдружници, полагащи трудова дейност с личен труд в същото. Това означава, че дължимите вноски на самоосигуряващите се лица ще се увеличат повече от четири пъти в сравнение с 2009 г. в резултат на увеличението на минималния осигурителен праг от 260 на 420 лв., и поради допълнителните осигуровки в качеството на управител, и то на много по-висока основа – около 800 лв., в зависимост от вида на упражняваната дейност. В добавка, ако едно лице е управител на няколко фирми, едновременно ще плаща осигуровки като управител на всяка фирма, дори да не получава възнаграждение за тази дейност. Промените засягат широк кръг от лица, около 350 хил. души търговци, счетоводители, общопрактикуващи лекари, бармани и други. Увеличените осигурителни вноски за тях са непосилни за плащане, защото в условията на криза доходите им не са увеличени, не са увеличени, а силно намалени. Това е прокризисна мярка, която ще увеличи дела на сивия сектор в икономиката, но не и приходите в бюджета. С предложения Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предлага едно лице, което е едновременно управител и съдружник търговско дружество, да се осигурява в качеството му на управител, само когато дружеството му дължи възнаграждение за неговите управленски функции. В останалите случаи, когато такова възнаграждение не е уговорено, управителят трябва да се осигурява само в качеството му на съдружник като самоосигуряващо се лице. По този начин ще се избегне плащането на осигурителни вноски за възнаграждения, които реално не са дължими и изплатени на съответния управител.

от народния представител Дарин Матов, който изтъкна, че законопроектът визира две групи изменения в Кодекса: Първата се отнася до осигуряването на съдружниците /собствениците, които сами управляват дружеството си. Действащите към момента редакции на чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 3 са настъпили в резултат на изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С тези изменения се променя действащият начин за определяне на осигурителния доход и ред за внасяне на осигурителните вноски - чрез въвеждане на изразите: съответно „неначислените” и „не са начислени”. Това доведе до тълкуване от страна на данъчните власти, че съдружниците/собствениците, които сами управляват дружеството си, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход по основни икономически дейности, дори и когато не получават възнаграждение за тази дейност, когато упражняват дейността на управител безвъзмездно. Така съдружниците/собствениците, които сами управляват дружеството си, според данъчните власти извършват трудова дейност по управление и контрол и съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се осигуряват като изпълнители върху минимален осигурителен доход по основни икономически дейности, дори ако договор за управление и контрол формално не е сключен. Ако в същото време съдружниците/собствениците извършват трудова дейност и по занятие на дружеството си, те са длъжни да се осигуряват по чл. 4, ал. 3 на КСО като самоосигуряващи се лица. По този начин се реализира двойно осигурително облагане на бизнесмените – и като самоосигуряващи се лица, и по договор за управление и контрол, дори ако такъв не е сключен и те самите упражняват управленска дейност фактически без възнаграждение. Така съдружниците/собствениците на едно търговско дружество, ако са регистрирани и като негови управители, са длъжни да се осигуряват на две основания: първо, по договор за управление и контрол – върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности, който е в размер между 700 - 920 лв., в зависимост от конкретната икономическа дейност, а осигурителните вноски са 29%, тоест ще внасят между 203 - 266,80 лв. - 266,80 лв. - второ, като самоосигуряващо се лице – върху не по-малко от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, който за 2010 г. е 420 лв., а осигурителните вноски са 24%, когато вноските за ДОО са само за фонд „Пенсия”, и 27,5%,

четирикратно се увеличава осигурителната тежест в сравнение с предходната финансова година. Това е разход, който реално е изцяло за сметка на съдружниците/собствениците, макар и част от него формално да се внася от името на търговското дружество. С така посочените изменения в КСО, а именно въвеждането на изразите „неначислените” и „не са начислени”, съответно в чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 3, осигурителната тежест се стоварва с най-голяма сила върху малкия бизнес, където съдружниците/собствениците сами управляват дружеството си, дори и без насрещно възнаграждение, и едновременно с това извършват и дейностите по занятие на дружеството. Тази промяна води до създаване възможност за увеличение на разходите на търговските дружества, респективно до намаление на финансовия резултат и данък печалба, защото разходите по договорите за управление и контрол се признават за разход на фирмата, а разходите за осигуровки като самоосигуряващи се лица – не, тъй като са за сметка на самоосигуряващите се лица. С предлаганите в настоящия проект изменения на Кодекса за социално осигуряване се цели премахване на тази явна несправедливост и неколкократното скрито увеличаване на осигурителната тежест, която може да доведе до фалит на хиляди малки търговски предприятия и възстановяване на досегашната практика, а именно: Така съдружниците/собствениците на търговските дружества, които сами упражняват дейността по тяхното управление без възнаграждение, ще се осигуряват по чл. 4 ал. 3 на Кодекса за социално осигуряване като Възможността да се осигуряват и като изпълнители по договори за управление и контрол ще остане алтернативна за тези, които желаят и могат да си я позволят. Респективно отпада и задължението за внасяне на осигурителни вноски по дейности за управление и контрол, дори когато възнаграждения за това не не са начислявани, а съответните собственици / съдружници не получават възнаграждение за това. Така собствениците / съдружниците, които са и управители на дружеството, ще имат единствено задължение да подадат в съответната териториална дирекция на НАП по месторегистрация декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, с която да декларират, че ще се осигуряват за собствена сметка чрез БУЛСТАТ на фирмата си. Така ежемесечно ще внасят авансови осигурителни вноски върху минималния осигурителен праг за самоосигуряващи се лица, без това да е обвързано с възнаграждение. Съответно, ако им се начисляват възнаграждения, те да ги декларират в годишната си данъчна декларация за физически лица като доход от извършване на дейности с личен труд и да се прави годишно изравнение на дължимите осигурителни вноски по стария ред и то само в посока Второто предложение за изменение на Кодекса касае осигуряването на държавните служители, на магистратите и на някои категории работещи в системата на съдебната власт, въоръжените сили, МВР, ДАНС, Гражданска защита и др. Според досегашната практика осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване на тези категории лица са за сметка на държавата и те не плащат никаква част от задължителното осигуряване от собствената си заплата. Правното основание са Законът за държавния служител, чл. 30 т. 4 и чл. 38 и Правилника за организацията и дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. Тази норма обаче не е достатъчно прецизно формулирана по отношение на държавните служители и е постановена от подзаконов акт по отношение на работещите в съдебната система. Тя не е изрично залегнала в Кодекса за социално осигуряване, което може да служи като основа на противоречиви тълкувания, а понякога и за спекулации. В по-голяма или по-малка степен подобно е и положението с военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители

Тази практика и нейната нормативна база имат своите съдържателни основания. Става дума за категории лица, които работят пряко за държавата и имат особено висока социална отговорност, редица от тях изпълняват служебните си задължения

и фактът, че отчисляването на част от осигуровките от възнагражденията, превеждане в счетоводствата, оттам на осигурителните институции и прочие, е една излишна бюрократична процедура, фактически е прехвърляне на средства от единния държавен джоб в другия. Необходима е ясна и категорична законова гаранция за това право на тези лица. Липсата на такава гаранция дава възможност то да бъде отнето с всичките възможни социални последствия, включително и пораждане на напрежения в структурата на властите. И още, при положение, че досега държавата е плащала целите осигуровки, то възлагането на част от тях на работещите е увеличаване на държавните приходи и всъщност има характер не на социално осигуряване, а на неявно данъчно облагане – нещо, което не е много чисто от морална и е твърде спорно от юридическа гледна точка. Вносителите предлагат изричен текст, който да постанови, че целите осигурителни вноски на тези лица се поемат от държавата. По горните законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване госпожа Христина Митрева и господин Емил Мирославов представиха становищата на Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика като изтъкнаха, че от 1 януари 2010 г. с измененията в чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 3 на Кодекса за социално осигуряване се въведе дължимост на осигурителните вноски върху неначислените възнаграждения. Но за разясняване прилагането на това допълнение Националната агенция за приходите със свои указания даде тълкуване, че собствениците и съдружниците в търговски дружества, когато упражняват дейност по управление и контрол на дружеството, трябва да внасят осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения, върху не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. Това беше неточно и указанията бяха допълнени. С допълнението е прието, че осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения по договори за управление и контрол се дължат само, ако са определени определени в договор, устав или друг писмен акт на дружеството. В останалите случаи собствениците и съдружниците в търговски дружества дължат осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, който за 2010 г. е 420 лв. По този начин указанията на НАП са приведени в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и затова на този етап не се налагат предвидените в законопроектите изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, защото в Кодекса за социално осигуряване е направено ясно разграничение между осигуряването на наети лица по различни правоотношения, което е регламентирано в чл. 4, ал. 1 и 2, и на самоосигуряващите се лица, което е уредено в чл. 4, ал. 3. Предложението за създаване на нова ал. 15 на чл. 6 от КСО, която да регламентира осигуряването за сметка на държавния бюджет, съответно на бюджета на съдебната власт на лицата по чл. 4, ал.1, т. Националният осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика считат за ненужно, защото в сега действащия текст на чл. 6, ал. 5 КСО е изрично посочено, че тези лица се осигуряват за сметка на държавния бюджет, респективно за сметка на бюджета на съдебната власт. Аналогични текстове съществуват в други закони и в други нормативни актове, регламентиращи осигуряването на държавните служители, съдиите и служебните служители. Внасянето на лични осигурителни вноски от изброените лица е въпрос на предстоящо обсъждане. По законопроектите се проведе дискусия с изказвания в подкрепа на становищата на Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика. След дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 1. по Законопроект № 054-01-16 от 10 март 2010 г. с вносители народния представител Мартин Димитров и група народни представители: „за” – 5 народни представители; „против” – 12 народни представители и „въздържали се” – 3 народни представители; 2. по Законопроект № 054-01-17 от 10 март 2010 г. с вносители Мая Манолова и група народни представители: „за” – 5 народни представители; „против” – 12 народни представители и „въздържали се” – 3 народни представители; 3. по Законопроект № 054-01-19 от 17 март 2010 г. с вносители Яне Янев и група народни представители: „за” – 4 народни представители; „против” - 12 народни представители и „въздържали се” - 4 народни представители. С оглед на гореизложеното и получените резултати от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание

№ 054-01-17 от 10 март 2010 г. с вносители Мая Манолова и група народни представители и 3. Законопроект № 054-01-19 от 17 март 2010 г. с вносители Яне Георгиев Янев и гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-39, внесен от Министерския съвет на 14 май 2010 г.”

внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: Христина Митрева – управител на Националния осигурителен институт, и Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът беше представен от госпожа Христина Митрева, която изтъкна, че предлаганите изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване са в съответствие с приетите с Решение № 180 от 1 април 2010 г. на Министерския съвет мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Основните моменти в законопроекта са: 1. отлага се отлага се за 2012 г. увеличаването на добавката от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга; 2. до 31 декември 2010 г. осигурителят ще изплаща обезщетение на осигуреното лице за първия, втория и третия ден от временната нетрудоспособност в размер на 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила неработоспособността, но не по-малко от уговореното среднодневно възнаграждение; 3. до 31 декември 2010 г. паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 за временна нетрудоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор или или осигуряването, ще се изплаща когато нетрудоспособността е настъпила до 1 месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването за срок не повече от 30 календарни дни; дни; 4. предлагат се и промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.: - отменя се текстът, с който се определят размерите на добавките към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст; отменя се текстът за максималния размер на обезщетенията за безработица. Те ще са в размер на 60 на сто от осигурителния доход на лицето; - променя се максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя от 720 лв. на 1000 лв. След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която се поставиха въпроси за относителния дял на лицата, които ползват отпуск поради временна нетрудоспособност до три дни и необходимостта от промяната в § 2 на законопроекта и защо в § 1 се залагат размери на добавката от пенсията на починал съпруг за толкова продължителен период – 2015 г., и как ще се гарантира изпълнението на тези увеличения. След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, „въздържали се” – 8 народни представители, без „против”.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

с докладите на Комисията по правни въпроси по отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Първият доклад, с който ще Ви запозная, по законопроекта с № 054-01-16, внесен от народните представители Мартин Димитров Димитров, Ваньо Евгениев Шарков, Димо Георгиев Гяуров и Цветан Костов Костов на 10 март 2010 г. На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от народните представители Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов на 10 март 2010 г.

Принципът на осигурителното законодателство трябва да бъде: полагане на труд и да има предвидено задължение за осигуровки. Ако едно от тези условия не е налице, не би трябвало да има дължими осигуровки.

за осигуряване е фактът на упражняване на трудова дейност. Те нямат определено месечно възнаграждение, а внасят осигурителни вноски за своя сметка авансово върху месечен осигурителен доход

основанието на самоосигуряващите се лица, каквито са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица членове на неперсонифицирани дружества, да се поставя в зависимост от наличието или липсата на уговорено възнаграждение срещу положения от тях труд. След проведеното обсъждане с 3 гласа „за” и 15 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-16, внесен от народните представители Мартин Димитров Димитров, Ваньо Евгениев Шарков,

за Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-17, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители „На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване,

което е едновременно управител и съдружник в търговско дружество, да се осигурява в качеството му на управител, само когато дружеството му дължи възнаграждение за неговите управленски функции. В останалите случаи, когато такова възнаграждение не е уговорено, управителят трябва да се осигурява само в качеството му на съдружник като самоосигуряващо се лице. По този начин ще се избегне плащането на осигурителни вноски за възнаграждения, които реално не са дължими и изплатени на съответния управител. В Комисията по правни въпроси са представени становища от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националния съвет за тристранно сътрудничество и Конфедерацията на независимите синдикати, които не подкрепят предложения законопроект.

Разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване изключва противоречиво тълкуване относно дължимостта на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения по отношение на лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал.1, т. 7 от Кодекса, което прави ненужна тази законодателна промяна. След проведеното обсъждане с 6 гласа „за” и 12 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-16, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 10 март 2010 г.”

„На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-19, внесен от Яне Георгиев Янев и група народни представители на 17 март 2010 г. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Кристияна Петрова. С настоящият проект се предлагат две групи изменения в Кодекса. Първата се отнася до осигуряването на съдружниците /собствениците, които сами управляват дружеството си, като се предлага отпадането на задължението за внасяне на осигурителни вноски и върху неначислени възнаграждения, въведено в края на миналата година. Второто предлагано изменение на Кодекса касае осигуряването на държавните служители, на магистратите и на някои категории работещи в системата на съдебната власт, въоръжените сили, МВР, ДАНС, Гражданска защита и др. Предлага се целите осигурителни вноски на тези лица се поемат от държавата. В Комисията по правни въпроси са представени становища от Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Национална агенция по приходите и Конфедерация на независимите синдикати, които не подкрепят предложения законопроект. Госпожа Митрева и господин Мирославов се обединиха около становището, че с предложените промени в чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 3 се иска отмяна на последните изменения на КСО, в сила от 1 януари 2010 г., с които се въведе задължение за внасяне на осигурителни вноски не само върху начислени, но неизплатени възнаграждения, но и върху неначислени възнаграждения. Приетите промени имат за цел още по-пълна защита на интересите на осигурените лица, които са застрашени от действията на некоректните осигурители и с оглед подобряване събираемостта на осигурителните вноски. Въведената дължимост на осигурителните вноски и върху неначислените възнаграждения не води до неблагоприятни последици за отделните групи лица и предложението за промяна не е необходимо. Предложението за създаване на нова ал. 15 на чл. 6 от КСО, която да регламентира осигуряването за сметка на държавния бюджет, съответно на бюджета на съдебната власт на лицата по чл. 4, ал.1, т. 1 - 4 от КСО е ненужно, тъй като в сега действащия текст на чл. 6, ал. 5 от КСО е изрично посочено, че тези лица се осигуряват за сметка на държавния бюджет, респективно за сметка на бюджета на съдебната власт. Аналогични текстове съществуват в Закона за МВР, Закона за ДАНС, Закона за държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в други нормативни актове, регламентиращи осигуряването на държавните служители и съдиите. След проведеното обсъждане с 3 гласа „за”, 2 гласа „против” и 13 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 054-01-19, внесен от Яне Георгиев Янев и група народни представители на 17 март 2010 г.” и последния доклад. „На свое заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 002-01-39, внесен от Министерския съвет на 14 май 2010 г. Законопроектът бе представен от името на вносителя от господин Емил Мирославов. Със законопроекта се цели съобразяване на осигурителното законодателство с приетите с Решение № 180 от 1 април 2010 г. на Министерския съвет мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Предвижда се до 31 декември 2010 г. осигурителят да изплаща на осигуреното лице от първия до третия ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Като до 31 декември 2010 г. паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор или осигуряването, ще се изплаща, когато временната неработоспособност е настъпила до 1 месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването за срок не повече от 30 календарни дни. В законопроекта са предвидени и промени в разпоредбите на Закона за здравното осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като се привеждат в съответствие с новите предложения разпоредбите, уреждащи внасянето на здравноосигурителни вноски и изключване от облагане с данък на възнагражденията, изплащани от осигурителите през периодите на временна неработоспособност. След проведената дискусия и последвалото гласуване с 11 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, №

господин министър, колеги! Ние подготвихме и внесохме този законопроект по повод едно указание на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите от 25 февруари т.г., плод на твърде фриволен прочит на текстове от Кодекса за социално осигуряване. Указание, което внесе смут сред много хора, които би трябвало да плащат осигуровки, без да има договорено възнаграждение за извършвана от тях трудова дейност. Става дума за самоосигуряващи се лица, еднолични търговци, собственици и съдружници на търговски дружества, които полагат личен труд в своите фирми, магазини, работилници. От само себе си се разбира, че това задължение за осигуряване на две и повече основания удря дребния бизнес, натоварва най-вече малките стопански субекти, в които често собственикът, управителят и работещият е едно и също лице. Наистина указанието бе оттеглено и не влезе в употреба, но възможността за разнопосочни тълкувания остава. Ето защо ние предлагаме създаването на нова ал. 4 в чл. 4 със следното съдържание:

когато срещу положения труд не е уговорено получаването на възнаграждение.” Смятаме, че с тази поправка се постигат прецизност и яснота, непозволяващи бъдещи рецидиви, които не гарантират нито осъзнатия и признат лапсус, нито обсъжданите преди малко съгласувателни процедури в Закона за НАП. Такава е идеята и на колегите-вносители на другите два законопроекта. А иначе режимът на осигуряване в Кодекса за социално осигуряване е много, много усложнен. Това го прави трудно разбираем и непонятен дори за хората, които го интерпретират и прилагат. Може би това е причината да звучат странно, объркано и доста противоречиво депозираните в Комисията по труда и социалната политика становища. В известен смисъл изключение прави единствено становището на Националния осигурителен институт. Уважаеми колеги, и в трите комисии, в които този законопроект бе разглеждан, не получихме подкрепа, но аз силно се надявам, че ще вникнете в нашата идеята, ще оцените нейната целесъобразност и ще гласувате за предложения от нас законопроект на първо гласуване. Благодаря Ви.

трите законопроекта, които са внесени от народни представители от три различни парламентарни групи, са изработени по един и същи повод – злополучното указание на изпълнителния директор на НАП, с което въведе задължението за двойно социално осигуряване осигуряване на самоосигуряващите се лица, тоест в случаите, в които те извършват дейност като самоосигуряващи се лица, да плащат социално осигуряване и като управители на собствените си търговски дружества, без да е уговаряно или изплащано съответно възнаграждение. Става дума за увеличаване на социалното осигуряване на тези лица в размер от четири пъти, защото припомням, че минималните осигурителни прагове бяха

В резултат на общественото напрежение, което се надигна след това указание и заплахата от протести пред данъчните служби, шефът на НАП отмени своето указание, което според управляващото мнозинство е достатъчно основание тези законопроекти да не бъдат приемани. обаче да Ви посоча, че изпълнителният директор на НАП си позволи да въведе това задължение със задна дата, тоест неговото указание, издадено през март, визираше периода и за предишните два месеца, което означава, че всеки следващ чиновник, независимо на какво ниво е – дали шеф на НАП, дали финансовият министър, може да си позволи със задна дата отново да промени това указание и да въведе задължение на самоосигуряващите се лица. Тоест ако през ноември се прецени, че приходите в хазната са недостатъчни (каквато е политиката на управляващите – да събират пари от бизнеса и особено от дребния и средния), да се промени отново това указание в посока, която да задължи хората, които в момента едва свързват двата края, да платят четири пъти по-големи социални осигуровки. За да се избегне тази превратна възможност, ние сме внесли законопроект, който е абсолютно чист абсолютно никакъв начин не накърнява задълженията на другите лица да плащат социалните си осигуровки, когато са управители на търговски дружества, когато получават възнаграждения и когато даже не получават такова, но не се осигуряват като самоосигуряващи се лица.

приходите и въвеждането на една измислена съгласувателна процедура, която свършихме днес, не се решава никакъв въпрос. Ясно е, че изпълнителният директор на НАП не е действал самосиндикално, а с благословията и на финансовия министър, така че дали двамата ще си издават указания, които да товарят хората с допълнителни осигуровки, или ще го прави само единият от двамата – резултатът е един и същ. Истинското решение е законодателни промени, ако трябва по няколко пъти, за да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

за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция на антикризисните мерки. С една от одобрените мерки - № 15, се предвиждаше обезщетенията за временна нетрудоспособност да се изплащат от Националния осигурителен институт след изтичане на третия ден от настъпване на неработоспособността. Възможностите за изпълнение на тази мярка бяха обсъдени на заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. В дух на взаимни отстъпки и зачитане на мненията и интересите на всички страни, участващи в социалния диалог, на 5 май беше подписано Споразумение между Министерския съвет,

Българската стопанска камара, Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане”, Съюза за стопанска инициатива на гражданите, КРИБ - гласа на българския бизнес. В съответствие с постигнатото споразумение на заседание на Министерския съвет, проведено на същата дата, беше прието, че че до 31 декември т.г. осигурителят ще изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Така изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност от средствата на държавното обществено осигуряване започват от четвъртия ден в досегашния размер – 80 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Също до 31 декември т.г. се намалява срокът за изплащането на паричното обезщетение за временна нетрудоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор или осигуряването, или настъпила преди прекратяването на срочни трудови или служебни правоотношения от 75 на 30 календарни дни. Тези промени осигуряват икономия на средства в размер на 2 млн. лв. за шест месеца. В изпълнение на мярка 59 от антикризисните мерки, с Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април т.г. увеличаването на добавката от пенсия или сбор от пенсиите, които е получавал починалия съпруг, се отлага за 2012 г. Окончателният ефект от тази мярка е намаляване разходите на пенсии с 45,3 млн. лв. и се отменя текстът, с който се определят размерите за 2010 г. на добавките към пенсиите на лицата, навършили 75-годишна възраст. По този начин разходите се намаляват с 98,1 млн. лв. В изпълнение на цитираната по-горе антикризисна мярка и мерки до края на тази година, се премахва тъй нареченият таван на обезщетенията за безработица. Те ще се получават в действителния им размер - 60 на сто от осигурителния доход на лицето, който не може да е по-нисък от определения минимален размер за тази година. Премахването на максималния размер на обезщетенията за безработица ще доведе до допълнителен разход от 45,3 млн. лв. Предлага се и максималният размер на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя да се увеличи от 720 на 1000 лв. В законопроекта са предложени и промени в Закона за здравното осигуряване, Закона за данъци върху доходите на физическите лица, като целта е да бъдат приведени в съответствие с новите предложения, разпоредбите, уреждащи внасянето на здравноосигурителни вноски и изключване от облагане с данък на възнагражденията, изплащани от осигурителите през периодите на временна неработоспособност. Уважаеми дами и господа, общият финансов ефект от предложените промени в Кодекса за социално осигуряване като антикризисни мерки, приет с консенсус от социалните партньори в Националния съвет за април т.г., общият финансов ефект от предложените промени се очаква да бъде около 148,5 млн. лв. намаление на разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Аз ще бъда много кратък и ще коментирам предложението на Яне Янев и група народни представители по отношение на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Само ще направя един акцент. Акцентът е върху това, което ние предлагаме, а именно: в чл. 6 ал. 2 – ще го цитирам: „ Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислени и други доходи от трудова дейност”. Ние предлагаме да отпадне „или неначислените”, тоест да се заличи този текст. Другото, което предлагаме в контекста на нашето предложение. Става въпрос за чл. 7,

на чл. 7 ал. 3: „Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителя внася осигурителни вноски по ал. 1 и 2”. Умишлено Ви зачитам текста, защото смятам, че тези части от текста на чл. 6 и чл. 7 като допълнения, които бяха направени преди няколко месеца, наистина водят до там, че се правят различни тълкувания и затова в контекста на това ние предлагаме да отпаднат, за да не

на чл. 6, с която искаме наистина да се акцентира, точно и ясно да се каже, че осигуровките са за сметка на държавния бюджет. Искам да Ви кажа, че това тълкувание, което беше направено от страна на данъчните власти, що се касае до „неначислени” или „не са начислени” доведе дотам, че се показа едно безсмислие от гледна точка на това, че наистина трябваше да има двойно осигуряване – един път по договор за управление, както казах и преди, когато коментирахме Закона за НАП, и втори път, като самоосигуряващо се лице. Но изглежда, че всичко това, въпреки текста в чл. 6, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ние искаме и предлагаме да има изричен текст в ал. 15, на чл. 6 от Кодекса, който да постанови, че целите за осигурителните вноски на тези лица се поемат от държавата. Няма да продължавам нататък, защото това, което ние имахме като предложение, беше изложено от колегите в съответните комисии, а пък и ние лично го внесохме

Ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин министър! На нашето внимание са четири законопроекта за изменение за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Единият е с вносител Министерския съвет, а другите три са от колегите Мая Манолова и група народни представители; Мартин Димитров и група народни представители; Яне Янев и група народни представители. Аз искам да започна с Кодекса за социално осигуряване – с вносител Министерският съвет. Беше казано, че текстовете в този законопроект са

Кодекса за социално осигуряване, промените в Кодекса на труда да бъдат постигани с консенсус след съгласуване с Националния съвет за тристранно сътрудничество, между социалните партньори и сега няма как да не изразя своето задоволство, че този проект е внесен на базата на този консенсус. Което не означава обаче, че не са направени съответните отстъпки както от работодателите, така и от синдикатите, вероятно и от представителите на държавата. Защото в крайна сметка, според мен, представения проект за промени в Кодекса за социално осигуряване има редици слабости. Искам да започна

В крайна сметка сега се предлага такова решение за отпадане на дневния максимален размер на обезщетението за безработица, което в момента е 12,00 лв. това е временна мярка, която ще продължи до 31 декември 2010 г. Да се надяваме, че и през следващите години ще намерим финансов ресурс и воля да можем да продължим с това добро решение. Следващото добро решение, което го има в Кодекса за социално осигуряване с вносител Министерският съвет е, промяната в Закона за гарантирани вземания на работници и служители, където се предлага максималния размер на обезщетението при обявяване на несъстоятелност на предприятието от 720 лв., тоест три минимални работни заплати, да бъде увеличено на 1000 лв. отбележим тези добри предложения в Кодекса за социално осигуряване. На следващо място обаче започват проблемните, според мен, текстове. На първо място, така наречената вдовишка добавка – отлага се за 2012 г. Тези 20%, които бяха основното обещание в социалната сфера на колегите от Политическа партия ГЕРБ, сега се отлагат за 2012 г., като от 2010 г. стартира увеличението с по 5%, забележете, до 2015 г. Остава изпълнението на предизборното обещание. Тоест основното предизборно обещание се отлага за 2015 г. – за следващ мандат. Две години от следващ мандат трябва да изпълняват тези 20%. Аз разбирам, че в условия на криза е трудно да се говори за увеличение на вдовишките надбавки, но заместник-председателят на Народното събрание в предния парламент предложи увеличение на вдовишките надбавки, когато беше в опозиция с 50%. Сега обаче ние не приемаме и тези 5% дори. Аз знам, че вие ще кажете, че сега е кризисна ситуация, но вие твърдите, че прогнозирате кризата много по-добре от тройната коалиция. Така че, когато сте правили предизборните обещания, трябвало е да знаете, че през тази и следващата години кризата ще бъде в своя максимален израз, в своя пик и затова е трябвало да бъдете много по-внимателни. Сега, в момента, се създава впечатлението, че се отлагат очакванията на тези, които имат право на тази вдовишка надбавка. Ако направим една проста сметка – ако средната пенсия към края на м. март е 302 лв., да ползваме законовия текст и да кажем, че махаме надбавките и ги оставяме примерно на 200 лв. средна пенсия, тези 20%, които са пропуснати в момента в рамките на една година, се равняват на близо 500 лв., а за двете години са 1000 лв. само от едната мярка.

че ми махате, става въпрос за средно 500 лв. на година, а за двете години са 1000 лв. Това е от едната мярка. От отлагането

диференцираната добавка в размер до 50 лв. в зависимост от размера на пенсията - ако сметнем там, че средният размер, който се изплаща, е 20 лв., се получава още една подобна сума, тоест отлагането нека да не е 2000 лв., а да е 1000 лв. на един човек над 75 г., означава, че става въпрос за един сериозен пропуск в отлагането на доходите на българските пенсионери. А те очакваха тези пари и затова гласуваха за Политическа партия ГЕРБ. На практика сега тези пари се отлагат. Следващият въпрос, който искам да засегна, е така нареченият въпрос за прословутите болнични. Вярно е, че е постигнат консенсус вярно е, че той е постигнат с компромиси както от страна на работодателите, така и от страна на на синдикатите и на Националния осигурителен институт в случая. Но, уважаеми колеги, забележете, че става въпрос за постигане на фискални цели чрез отнемане на доходи. Какво означава това? Ако досега режимът на изплащане на болничните листове за първия ден беше 100% от работодателя, а за следващите два дни – по 80% от осигурителната институция, заради това че са внесени осигурителните вноски, сега товарим работодателя с три пъти по 80% в условия на криза и отнемаме

сега на практика получават 210%, тоест и за сметка на работодателя, и за сметка на работници и служители отнемаме права. Прехвърляме отговорностите на кризата както върху работодателите, така и върху работниците и служителите. Аз, на базата на тези разсъждения, трудно бих могъл да намеря аргументи, за да подкрепя промените в Кодекса за социално осигуряване за разлика от Кодекса на труда, където са добрите решения. Там нашата парламентарна група ще подкрепи проекта, внесен от Министерския съвет. На следващо място,

след прекратяване на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. Сегашното предложение е отново за орязване на тези дни. Сега се предлага - до един месец от прекратяване на на трудовия договор, а изплащането на обезщетението да става за срок не повече от 30 календарни дни. Тоест, с 45 дни се намалява срокът, в който се изплаща обезщетение, след като се прекрати трудовият договор. Няма да се връщам на така наречената добавка за старост по чл. 84а, защото я споменах преди малко. На практика тези 148,5 милиона, които са заявени в мотивите, които се икономисват за сметка на спестени и отложени разходи, по актуализирания вариант на бюджета, който предстои да разгледаме, тези пари се връщат обратно в Министерството на труда и социалната политика, за да покрият онези 380 милиона по-малко, които бяха гласувани в

в който се казва, че осигурителни вноски се дължат освен върху изплатени възнаграждения, тоест доходи от труд, и са дължими, макар и за неизплатени възнаграждения - новият елемент, който е въведен от Нова година, е неначислени възнаграждения за труд. Става въпрос единствено за уговорени, неотразени счетоводно, неначислени възнаграждения. Каква беше логиката и философията на предложените промени тогава? В обсъждането на предния законопроект тя беше спомената частично. Ставаше въпрос да има да има ритмичност в постъпленията в приходните агенции - Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт, за да може респективно срещу тези осигурителни вноски да стоят права. За да стане всичко това беше въведен елементът „неначислени възнаграждения”. За съжаление, когато обсъждахме този текст, аз си позволих да заявя, че някъде в Допълнителните разпоредби трябва да обясним какво е това „неначислени възнаграждения”. Това не стана, няма и коректно обяснение в българското законодателство на термина „трудови доходи”. Оттам започнаха проблемите, които ескалираха с приетото от директора на една от приходните агенции разширително тълкувание на „неначислени възнаградения”. Разширителното тълкувание на НАП от 25 февруари, последвано от от тълкуванието от 10 март, създаде несигурност и смут със страх от двойно осигуряване. На практика: като едноличен търговец, собственик и съдружник в търговско дружество като самоосигуряващо се лице и когато е в качеството и на управител на същото дружество с договор за управление и контрол.

труд. Аз не смятам, че в приетите текстове на закона, с изключение на тази бележка, че няма обяснение в Допълнителна разпоредба що е „неначислени възнаграждения”, няма основание да се тълкува хипотезата за

Всъщност и трите законопроекта имат различно съдържание, независимо от това че са изготвени по един и същи повод. В другите два законопроекта остава думата „неначислени”, а предложението на колегите Яне Янев и група народни представители премахва тази дума „неначислени възнаграждения”. Но в другите два законопроекта се прави разлика, когато се отразява върху обхвата на осигурените лица. Господин Мартин Димитров предлага нещо, което е изключително интересно. След като той има изключително постижение за намаляване на осигурителните вноски - през дългите години, в които той е в Народното събрание, положи максимални усилия осигурителните вноски да се намалят, сега се предлага един текст, който изключва една голяма група на самоосигуряващи се лица от правото им на осигуряване. Аз знам, че Вие сте искали да кажете съвсем друго нещо, но от начина, по който е написан текстът, излиза, че самоосигуряващите се не подлежат на осигуряване. Защо? Веднага Ви казвам: защото едноличният търговец няма как да има уговорено възнаграждение. С кого ще уговори това възнаграждение? Със себе си? Управителят, като собственик на фирма, няма как да има уговорено възнаграждение. Така че всички тези аргументи, че искате да въведете ред в системата водят до това да се изключи една голяма група – на самоосигуряващите се лица, от осигуряване. Ако това преследвате, е друга тема. Разбирам, че не преследвате това, но напишете това, което преследвате като идея. Защото от начина, по който сте записали текста, излиза, че Вие давате възможност на самоосигуряващите се лица да не се осигуряват. С тези аргументи

има някаква малко по-различна идея, но и там текстът изисква уточняване. Ако се стигне до това да бъде приет и този вариант, трябва да бъде изчистен текстът на предложението във варианта, в който той е предложен в становището на Министерството на труда и социалната политика и на Националния осигурителен институт. Благодаря за вниманието.

Искам само да внеса едно пояснение относно изказването на д-р Адемов. Не става въпрос за това, че се отлага вдовишката добавка в размер на 20% до 2012 г., защото цитираните цифри, че едно лице губи от

Моля да бъдем коректни! Това – първо. Второ, нормално е, когато се задържат доходите, а всъщност те са основата, върху която се събират приходите в осигурителната система, да няма увеличение

параметрите бяха доста по-различни по отношение на приходите и разходите и в държавния бюджет, и в бюджета на общественото осигуряване. Ситуацията се е променила и ние трябва да бъдем гъвкави. Мисля, че правителството и политическа партия ГЕРБ ще изпълнят своите ангажименти, които са поели, до края на своя мандат. Благодаря Ви.

9,00 ч. ще продължим дебата по законопроектите. Закривам днешното пленарно заседание.